Hjemme hos meg pleier vi å si at hvis man gjør noe tre ganger, blir det en tradisjon. Finansministeren er på god vei til å skape en helt ny budsjettradisjon i Norge. I stedet for et revidert budsjett legger finansministeren frem et reparert budsjett midtveis i året, og reparasjoner er som kjent dyre. I fjor måtte finansministeren avlyse statsbudsjettet i februar fordi han bommet på anslaget på prisveksten. Det ga en ekstraregning på 35 mrd. kr. I år øker utgiftene med til sammen 25 mrd. kr. Noe av dette er økt satsing på Ukraina og Forsvaret, og det er vi enige om, så la meg komme finansministeren i forkjøpet med å si at dette er helt nødvendig å gjøre. Jeg forstår at man må fylle på penger til dette nå selvfølgelig kunne ha prioritert mer til dette allerede i statsbudsjettet, slik vi gjorde – men regjeringen har også foreslått milliarder til flere andre ting. Blant annet vil regjeringen kjøpe privat kapasitet for å ta ned sykehuskøene, og de vil satse mer på politiet. Dette ville ikke regjeringen prioritere i statsbudsjettet i høst da Høyre foreslo mer midler til nettopp dette. Da var det viktigere med flere politikontor enn politifolk, og det var viktigere med ideologisk kamp mot private i helsetjenesten enn å få ned køene. problemene vi ser nå, har regjeringen klart å skape helt selv. Regjeringen har tidligere brukt mye tid på å reversere vår politikk, og nå har regjeringen startet med å reversere sin egen politikk og sine egne budsjetter. Det er uforutsigbart, og regjeringen klarer ikke å holde kontroll med kostnadene. Nye, permanente kostnader blir bare lagt på toppen av alt annet. Jeg er glad for at regjeringen svinger mot høyre, men jeg synes det er dumt at det skjer etter en kraftig venstredreining, som vi nå ser har kostet oss mye. Spørsmålet er: Var ikke finansministeren klar over disse utfordringene allerede i fjor? Så han ikke behovet for å bekjempe gjengene, ansette flere politifolk, få ned køene i sykehusene og styrke Forsvaret allerede i fjor? Statsråd Trygve Slagsvold [10:02:48]: Det er helt avgjørende viktig for Norge nå at vi gjør det som regjeringen gjør, at vi har en tung satsing på det norske forsvaret. Det ville vært uansvarlig ikke å gjøre det. Vi har hatt en tung prosess med en forsvarskommisjon og en totalberedskapskommisjon. Vi har jobbet med langtidsplanen sammen med Stortinget. Vi hadde en felles analyse om at vi nå måtte bygge og styrke det norske forsvaret, og derfor gjør vi det. Det bruker vi 7 mrd. kr på i revidert nasjonalbudsjett – for å trygge Norge. Når vi nå ser nyhetsbildene fra Ukraina, senest i dag, og når Norge som land har blitt utfordret på å være med på å stille opp i en internasjonal allianse for å kjøpe luftvern, ville det vært helt uansvarlig om Norge ikke var med på det – det er 4 mrd. kr som går til det – i tillegg til andre typer initiativ vi er med på for å styrke det ukrainske forsvaret. Det er både etisk rett, og det er også i vår egeninteresse. Det er absolutt i Norges egeninteresse som naboland til Russland at vi stiller opp. Så har Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre hatt litt ulike syn i diskusjonen om norsk politi. Høyre har f.eks. hatt mye mer åpning for narkotikabruk, noe vi er dypt, dypt uenig i. Det vi nå gjør på politiområdet ved at vi øker politibudsjettet og setter inn mer kraft mot gjengkriminalitet, er rett, og det er nødvendig.

og at 2024 blir et år der alt ligger til rette for at det igjen blir reallønnsvekst. Det er veldig, veldig bra. Alt ser ut til at vi kommer oss igjennom denne perioden som har vært veldig røff for veldig mange – med lav ledighet og med trygghet for folk. Folk beholder hus og hjem. Og så må vi satse på trygghet for Norge, og det gjør vi i dette budsjettet. [10:04:41]: Jeg ser at det ikke hjalp så mye at jeg prøvde å komme finansministeren i forkjøpet ved å være helt enig i nettopp den beskrivelsen han nå gir, om hvor viktig det er å styrke

disse utfordringene kjente vi også i fjor. Man kunne jo valgt å legge inn mer til Forsvaret allerede i fjor. Det gjorde Høyre – vi la inn 1,3 mrd. kr mer til Forsvaret i vårt alternative statsbudsjett. Men regjeringen valgte også å bruke penger på en masse andre ting

med å løse utfordringene som vi alle er enige om at vi står i, sånn at vi kan få reviderte budsjett, istedenfor reparerte budsjett, som vi nå får?

Vi mener at når vi har hatt den dype analysen rundt norsk forsvar, med en forsvarskommisjon og en totalberedskapskommisjon, ville det vært uansvarlig ikke å legge på de midlene nå i revidert nasjonalbudsjett, når krigen herjer i Europa.

Jeg vet ikke hvem finans- ministeren tror han står og har en debatt med. Jeg har jo ikke ment noen av de tingene som han nå står her og sier at vi må være enig i. Jeg sier jo nettopp at ja, det er riktig Jeg er helt enig i det, men han vil jo ikke svare på noen av de tingene som jeg faktisk spør om. Jeg spør om hvorfor man først nå har innsett, på en del av disse andre områdene, at det trengs mer til. For hva er det man først nå har innsett? Man har innsett først nå at helsekøene er for lange, så her gjør man en politisk snuoperasjon og inviterer private inn innsett først nå at kriminaliteten i Norge øker. Man har innsett først nå at Forsvaret trenger enda mer penger enn det som lå i statsbudsjettet. Man har innsett først nå at det blir flere flyktningankomster enn det som lå i anslagene. nå har man innsett at man må bruke penger på å reversere finansieringen i friskolene. Man reparerer på ting som man burde innsett allerede i fjor. Hvorfor er det så utrolig vanskelig for finansministeren å ta selvkritikk på at vi var kjent med flere av disse utfordringene allerede i fjor? Og da holder jeg Ukraina utenfor, bare for å være helt

tunge prioriteringen vi hadde av NATOalliansen i 2015. Jeg mener at det var en veldig uklok uttalelse av den avgåtte statsministeren. Det merket vi også da Høyre hadde ansvaret for forsvarsbudsjettene. Det ble ikke noen tung satsing på forsvar da Høyre hadde ledelsen.

Det er nødvendig, og det er rett. Og det er det som er den store sumendringen i dette budsjettet, at vi har den tunge forsvarssatsingen, som det nå virker som at også Høyre endelig er enig i. Så har vi fått en helseminister som – sammen med regjeringen – har sagt at vi har noen klare mål: å få ventetidene ned og sørge for at vi styrker helseberedskapen rundt i Norge. Det mener jeg er klokt, og det mener jeg er rett. Tina Bru (H) [10:08:47]: Det var også rekordhøye forsvarsbudsjetter under Solberg-regjeringen, så dette er noe vi er helt enig i at vi skal fortsette opptrappingen av. Det er helt nødvendig i den tiden vi står i nå. La det ikke være noen tvil om det. jeg må prøve å gå videre med noen andre spørsmål, for jeg får jo ikke svar på det jeg spør om. I statsbudsjettet i høst tok regjeringen inn 9 mrd. kr i engangsinntekter ved å bruke penger som staten hadde satt av til å dekke tap under pandemien, og som hadde stått ubrukt. Regjeringens eget finanspolitiske råd kom med ganske skarp kritikk og kalte det en selektiv anslagsendring som strider mot intensjonen bak handlingsregelen og god budsjettpraksis. Rådet var altså kritisk til at disse engangspengene ble brukt på permanente utgifter. Nå ser vi at regjeringen igjen tyr til akkurat samme grep, hvor de henter 8 nye milliarder i engangspenger, ubrukte pandemipenger, til å dekke over varige utgiftsøkninger. Mener finansministeren at dette er klokt? Mener han det er klokt å bruke totalt nesten 20 mrd. kr i engangspenger i 2024 for å finansiere permanente utgiftsøkninger i årene fremover? Statsråd

den måten dette budsjettet er lagt opp på, er ansvarlig og trygt. Man ser at prisveksten er på vei ned. Vi er godt under handlingsregelen. Vi er på 2,7 pst., og selv om vi må bruke 60 mrd. kr

som skjer i dette budsjettet, er f.eks. at strømstøtten går ned med nesten 5 mrd. kr fordi strømprisene i Norge er lave. Sånn vil det være, med variasjoner i løpet av et år, og derfor har vi det budsjettet.

Dette er et problem, og det kommer til å bli et stadig større problem i årene fremover fordi kostnadene våre bare øker og øker, og da er det viktig å ha en finansiering av det som er varig. Vi kan ikke belage oss på at det kommer til å dukke opp magiske penger i hvert eneste budsjett hvert eneste år. for å illustrere poenget: Nå vet vi allerede at regjeringen heldigvis har tenkt å fjerne den ekstraordinære midlertidige arbeidsgiveravgiften. Den utgjør 10 mrd. kr på statsbudsjettet. Da er vi egentlig oppe i 30 mrd. kr som må dekkes inn neste år, og som foreløpig har blitt løst med at man fant noen penger i en skuff. Sånn kan vi ikke budsjettere også fordi de langsiktige utfordringene kommer til å bli større og større. Vi skal løse klimautfordringene. Vi skal fortsette å styrke Forsvaret. Vi skal få ned helsekøene. Folketrygden vokser og vokser. Dette er ikke en praksis vi kan holde oss med. Så igjen: Skal man lytte til råd fra sitt eget finanspolitisk råd? Statsråd Trygve

som den svenske sentralbanksjefen sa i forrige uke, at norsk økonomi er helt verdensledende. Så det er et veldig solid system. Vi følger akkurat de samme Men det er også ting som går opp og ned. For eksempel går utbytteinntektene veldig ned i dette reviderte budsjettet, mer enn vi trodde i fjor, og det er også mange milliarder i størrelse. flere av Høyres budsjettforlik, store inntekter fra Statkraft. Så det er ulike variasjoner, men over tid er det både engangsinntekter og engangsutgifter. Det er solid, det er trygt, og det er innenfor rammeverket. Vi fører en økonomisk politikk der vi nå ser at prisveksten er på vei ned, at lønningene er på vei opp, at ledigheten er lav, og at det norske folk er på et mye bedre sted nå og har bedre framtidsutsikter enn en hadde for ett år siden. Ja, utbytter går opp og ned, og innimellom vil man ha et mindreforbruk som man kan benytte til andre ting, men det er snakk om 20 mrd. kr i 2024 – 20 mrd. kr i penger som vi bare har nå. Dette er et problem. Hvis fondet skulle falle i verdi, vil man ikke kunne bruke like mange oljemilliarder i et budsjett som det man gjør nå. Grunnen til at vi holder oss under handlingsregelen, er jo bare at fondet er blitt så stort,

vårt, være i fare. Da kan man ikke fortsette å tenke at man skal dekke varige utgiftsøkninger med midlertidige penger som man strengt tatt bare kan tenke at man har nå. Spørsmålet er: Når kommer finansministeren til å evne å prioritere? Når skal han vise frem at han har en plan for å løse de langsiktige utfordringene som vi alle er enige om at vi har, og at de ikke kan løses med noen koronapenger? Det hadde også vært interessant å få vite hvor mange koronapenger som er igjen, og som vi kan bruke de neste årene.

vi så at det ikke var mulig bare å øke oljepengebruken, for det ville vært uansvarlig og uklokt. Da tok vi noen tøffe valg. Punkt én var at vi mente at vi ikke kunne øke skatten for folk flest. Derfor har 80–85 pst. av befolkningen fått lavere eller lik skatt.

vi innførte en grunnrenteskatt på havbruk, noe som skapte bråk. Det var en tøff prioritering. Takket være den prioriteringen vil alle norske barnefamilier, inkludert Tina Brus, oppleve at barnehageregningen går ned nå i august. Det er å prioritere. De som har hatt aller sterkest rygg, bidrar altså litt

[10:15:17]: Folk og bedrif- ter har lite å juble for i det reviderte budsjettet som er fremlagt, vi ser at vi har en veldig utfordrende utvikling for svært mange i Norge. Antall inkassosaker har økt med 15 pst. i årets fire første måneder, sammenlignet med tilsvarende i fjor. Forsker Christian Poppe ved SIFO har presentert – som fra Husbanken som viser at langt flere nå er økonomisk utsatte. De sliter, og de er utrygge økonomisk. Det er 50 pst. som er definert til å være i en utrygg økonomisk situasjon. I opposisjon var partileder Trygve Slagsvold Vedum veldig opptatt av å fortelle om skattekutt og hvordan han skulle bidra til bedre økonomi for folk flest. Så langt har vi egentlig sett mest til skatte- og avgiftsøkninger med denne regjeringen. Når kommer de forespeilede skatte- og avgiftskuttene? Ser finansministeren at folk nå har behov for hjelp i en veldig krevende situasjon?

det som har skapt mange av de store problemene? Det er den høye prisveksten, som har gjort at reallønningene til folk har gått ned istedenfor opp. Hva ser vi i dette budsjettet? Jo, at prisveksten er på vei ned og lønningene er på vei opp – uten at vi har hatt den krasjlandingen vi fryktet.

som er dramatisk redusert. Antall nye jobber er redusert med 81 pst. det siste året, og det er fortsatt slik at de fleste nye jobbene skapes i det offentlige, på bekostning av det private. Den offentlige utgiftsveksten er høy. Vi har ikke hatt lavere jobbvekst på nesten ti år, til tross for sterk befolkningsvekst. Det er altså et sterkt misforhold mellom det regjeringen påstår om hvordan det står til i økonomien, og hvordan den faktiske situasjonen er. Antall konkurser øker, spesielt innen enkeltbransjer som bygg og anlegg, og det etableres langt færre nye foretak nå enn tilsvarende i fjor. Hvilke tiltak kan finansministeren konkret peke på i revidert budsjett som vil bidra til å snu denne utviklingen?

[10:19:46]: Representanten Bru nevnte at det er en tradisjon at statsråden kommer med store endringer i revidert statsbudsjett. Noe som også er tradisjon, er at statsråden ved hver eneste anledning sier at nå skal folk få det bedre, nå skal folk få bedre råd, og det er også en tradisjon at spådommene til statsråden slår feil gang på gang på gang. Det er kanskje ikke så rart, for i en tid hvor vi har opplevd enorme prisøkninger på mat, strøm og drivstoff, har vi også fått rekordhøye skatte- og avgiftsøkninger i landet. Nå gjentar Nå gjentar statsråden budskapet om at nå skal folk få bedre råd. Føler statsråden seg trygg på at

og trygghet for Norge. Det har vært en helt spesiell tid med den krigen som raser utenfor døren vår, og som har slått inn på veldig, veldig mange måter. Det aller viktigste er å holde ledigheten lav. Frykten vår var at vi skulle få stor, stor arbeidsledighet hvis vi gjorde feil. Nå er ledigheten lav.

ikke skryte på meg at jeg selv bestandig klarer å være kreativ eller å finne opp hjulet fra år til år, men er det noe vi har hørt de siste årene, er det at partier på høyresiden kritiserer offentlig pengebruk, egentlig bare generelt. I etterkant bruker de gledelig de samme pengene på sine egne prioriteringer. å revidere et budsjett handler jo om å ta hensyn til hvordan norsk økonomi har utviklet seg fra før jul til nå. Noe av det regjeringen gjør, er å øke oljepengebruken. Rødt mener det er fornuftig. Man har viktige satsinger å bruke pengene på som man burde gjøre nå – for å trygge Norge og for å styrke hjelpen vår til Ukraina.

Men hovedgrunnen til at vi nå bruker mer penger, er å trygge Norge. Regjeringen satte i gang et tungt arbeid med en gang vi gikk inn, for vi mente at den nasjonale beredskapen var for dårlig. Vi satte ned en totalberedskapskommisjon og en forsvarskommisjon. Det var det første vi gjorde, før krigen startet. Vi har hatt en tung prosess med alle partier på Stortinget, inkludert Rødt, som også har bidratt veldig konstruktivt inn i den prosessen. Vi la fram en langtidsplan, som jeg opplever det er bred støtte for. Da vi la fram langtidsplanen, sa vi at vi kom til å begynne opptrappingen med en gang, det gjør vi nå under revidert nasjonalbudsjett, for vi mener det er viktig å ha et sterkt norsk forsvar og være en god alliert i NATO. Det er den aller tyngste prioriteringen i dette budsjettet. Samtidig kan vi glede oss over at hverdagsøkonomien til folk igjen ser ut til å bli lite grann lysere. (R) [10:23:52]: Det er vel- dig gode grunner til å øke oljepengebruken, og en av dem er at arbeidsledigheten har økt i Norge, og at det gjør at det er mer rom for å øke aktiviteten.

som jeg leser som at dette ikke er et så stort problem, og at det kommer til å gå over av seg selv. Jeg reagerer på at man i revidert budsjett ikke har et eneste nytt tiltak for byggenæringen, ingenting til Husbanken, selv om den er tom, og ikke noe til energieffektivisering, og at kuttet til å bygge flyktningboliger i årets budsjett heller ikke er rettet opp. Dette handler om arbeidsledighet, kompetansen til bygningsarbeidere og at man trenger boligene. Krisen på 1980-tallet, som finansministeren sa vi skulle unngå å komme i, handlet nettopp veldig mye om boligmarkedet, om priser som rett og slett gikk helt av hengslene og ikke hang sammen med økonomien til folk,

På anleggssiden er det i veldig stor grad offentlige prosjekter som er den store driveren. Innen bygg er det selvfølgelig summen av det offentlige, men også av alle privatpersoners enkelte valg. En av hovedanalysene nå er at man er i gang, at det begynner å bli mer nyboligsalg,

Likevel vel finansministeren å gjere det. Då vil eg på nytt stille spørsmålet: Kvifor det? Det er fint om svaret inneheld andre ting enn Ukraina og forsvar.

Det syntes Venstre var måten å stramme inn på. Hvis man ser på Venstres alternative budsjett, var det egentlig de syke, sliterne og gifte og samboende pensjonister som skulle betale regningen. Den måten vil ikke Senterpartiet og Arbeiderpartiet stramme inn på, og det tror jeg heller ikke det norske folk vil. Venstre og Høyre har en utrolig hang til å kutte i en del av den typen ordninger, og det er jeg helt uenig

Då eg i framleggingsdebatten i haust peika på at det var ein veldig auke i oljepengebruken, svarte finansministeren: «Vi skal være bekymret for den underliggende utgiftsveksten i budsjettet, for det skal være bærekraftig over tid.»

det er det jeg mener lå til grunn. Den utgiftsveksten vi nå gjør på forsvar, som er den største, den er 100 pst. nødvendig. Det er helt nødvendig, det vi gjør. Man kommer til å se at utgiftsveksten ligger på et moderat nivå, men det vi gjør, må vi gjøre.

Det står i hans budsjett. Det er ein høg underliggjande prisvekst, og han er høgare enn under den førre regjeringa. Mitt neste spørsmål

akkurat i samsvar med det mandatet som Norges Bank har: at vi skal få prisveksten ned. Det er deres jobb. Vi ser at det nå går i den retningen, at vi er på et mye bedre sted, et mye tryggere sted sted når det gjelder både rammene i finanspolitikken, rammene for lønnsoppgjøret og hvordan prisveksten går, og at vi igjen kan oppleve at folk får bedre råd – det er hele målsettingen – og ha lav ledighet.

den borgerlige regjeringens IA-avtale. Her tror jeg at vi – alle partier – skal være ærlige om at det ikke finnes noen enkel løsning på hvordan vi får sykefraværet ned, men at Venstre og representanten er helt uten ansvar for det resultatet vi akkurat nå ser på sykefravær, stemmer ikke.

og tryggheten til folk. Det koster å ha en velferdsstat som vår. Det koster i form av kroner og øre å gi folk trygghet. Det koster i form av innsats å jobbe sammen med partene for å endre f.eks. sykefraværsstatistikken.

Når denne IA-avtalen no skal forhandlast, og det sikkert skal vere ein dialog med regjeringa: Vil ein utelukke å gjere nokon endringar i sjukelønsordninga? Statsråd Tonje Brenna [10:35:17]: Den forhandlin- gen er med regjeringen. Det er helt åpenbart at regjeringen skal være med og diskutere hvordan vi får sykefraværet ned, og hva vi gjør med de ordningene vi har for at de skal treffe godt for folk, men også for å bidra til å nå IA-avtalens mål, som jo er redusert sykefravær. Jeg tror det egentlig sier aller mest om partiet Venstre at diskusjonen om sykefravær blir en diskusjon om ja eller nei til sykelønnsordningen. En kunne jo sett for seg at vi sa at vi ikke har noen utgifter til den norske velferdsstaten – fordi vi ikke har noen velferdsstat vi tilbyr folk. Det ville kanskje gitt god samvittighet i kroner og øre, men det ville vært ekstremt dyrt, både for folk som bor i landet vårt, og for oss som samfunn, om vi ikke hadde en velferdsstat. Jeg deler bekymringene for utgiftene knyttet til sykefravær, men jeg er helt sikker på at skal vi få fraværet ned, må vi gjøre det sammen med bedriftene og sammen med arbeidstakernes organisasjoner. Regjeringen skal bidra med det vi bidrar med inn i IA-arbeidet, og jeg er også helt overbevist om at sykelønn og de ulike ordningene kommer til å være en del av det vi forhandler med partene om når vi skal ha en ny IA-avtale.

[10:36:37]: Denne regjeringen har som kjent latt eldreomsorgen gå for lut og kaldt vann i tidligere budsjetter, og i revidert budsjett legges det heller ikke opp til noen satsing for å styrke eldreomsorgen. Etter et lite søk i revidert budsjett klarte jeg ikke å finne ordet «eldreomsorg» én eneste gang. Det sier vel alt. Regjeringen har i løpet av tre år skrotet forsøksprosjektet med statlig finansiering av eldreomsorgen, lagt ned Eldreombudet og fjernet kravet om venteliste for sykehjemsplasser. Samtidig har det gått fra vondt til verre i eldreomsorgen – selv om regjeringen har gjort sitt TV 2 avslørte i fjor at nesten 3 000 sto på venteliste for å få plass, og antallet som hadde fått avslag på søknad om plass, hadde økt med 34 pst. de siste tre årene. Det er ingen ting som tilsier at situasjonen har blitt bedre det siste året. Fremskrittspartiet hadde forventet at det lå inne klare satsinger på eldreomsorgen etter klare valgkampløfter fra statsministeren i fjor, og siden årets statsbudsjett ble regelrett slaktet fra flere hold. Jeg forventer ikke at den nye helseministeren husker den klare dommen fra flere over årets helsebudsjett, så jeg minner ham gjerne på det. Pensjonistforbundet kalte budsjettet «den store eldrebløffen», deres leder, Jan Davidsen, mente det var en stor skuffelse for landets eldre og at en eldresatsing uten penger ikke var noen satsing. Eldreforsker Bjørn Lichtwarck var heller ikke imponert. Han sa: Norge styrer mot en varslet krise i eldreomsorgen, for det er 3 000 i sykehjemskø nå, og den kraftige økningen av eldre øker også behovet for sykehjemsplasser kraftig framover. Mener helseministeren at regjeringen etter snart tre år har gjort Norge bedre i stand til å kunne sikre en varm, verdig og trygg eldreomsorg til alle de nye pleietrengende eldre, som også vil trenge det i tiden framover? Takk for spørsmålet. La det ikke være noen tvil om at regjeringen jobber for et aldersvennlig samfunn. Vi skal ta godt vare på alle innbyggerne i vårt land, også pensjonistene, som har vært med på å bygge Norge og gjøre Norge til det flotte landet vi er. Derfor fører regjeringen en aktiv politikk for eldre, der vi tar i bruk mange virkemidler både for å skape trygghet, for å skape kvalitet i tilbudene for å skape et mangfold, for som alle andre er eldre ulike mennesker med ulike behov. Noen vil ha behov for sykehjemsplass, noen vil ha behov for en trygg og god hjemmetjeneste, noen vil ha behov for andre boligtilbud, og alle vil ha behov for ulike aktivitetstilbud. Derfor har regjeringen lagt fram en omfattende reform som handler om å bo trygt hjemme. Derfor styrker regjeringen kommunebudsjettene også i år. Det er kommunene som har ansvaret for å tilby god eldreomsorg, og det at vi bruker de store pengene på de store oppgavene gjennom gode kommuneopplegg, gjør også at lokalpolitikere over hele landet kan prioritere en god og trygg eldreomsorg. Vi ønsker og har allerede varslet at vi vil innføre en aktivitetsgaranti for eldre – én dør inn til kommunale tjenester. Vi satser nå tungt på velferdsteknologi fordi det gir eldre økt valgfrihet. Vi er opptatt av at eldre skal ha god ernæring, og vi lager en ny hjemmetjeneste med faste team styrt etter overordnede kvalitetsmål. Det er behovene til den enkelte som skal være avgjørende, ikke stoppeklokken, for vi mener at relasjoner og god omsorg er viktigere enn minutter og tellekanter. Vi bidrar også til økt bygging av sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Bare i år har vi foreslått et investeringstilskudd som kan gi om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser. Det er en del av regjeringens plan for å sikre at vi har en god eldreomsorg over hele landet.

regjeringen har i årets budsjett fjernet øremerkingen av det statlige investeringstilskuddet for å sikre at det faktisk også blir nye, ekstra sykehjemsplasser, noe Fremskrittspartiet innførte i regjering. Da vet vi fra tidligere at en stor andel av investeringstilskuddet kommer til å bli brukt på å modernisere sykehjem og omsorgsboliger, altså ikke til nye plasser, som regjeringen lovte. Ifølge Husbankens oversikt over søknader om investeringstilskudd til omsorgsplasser er det kun 352 til nå i år, mens det var 1 100 i fjor. I tillegg er det svært bekymringsfullt at det nå er en klar overvekt av søknader søknader om omsorgsbolig, mens 60 pst. av søknadene i fjor var om sykehjemsplass. Er helseministeren også bekymret for at mye tyder på at kommunene ikke planlegger for å bygge nok sykehjemsplasser for å møte den kraftige veksten i pleietrengende eldre som trenger en sykehjemsplass? Takk for oppfølgingsspørsmålet. Jeg mener vi sammen må erkjenne at mennesker er forskjellige, og at mennesker trenger ulike tilbud. Det er også et viktig prinsipp at det er kommunene som er nærmest til å vurdere hvordan de kan innrette et best mulig tjenestetilbud til sine sine innbyggere. For en del eldre vil det innebære tilbud om sykehjemsplass. Derfor legger vi til rette for at kommunene kan bygge ut flere sykehjemsplasser, men det er også slik at for en del eldre vil man fokusere på forebyggende arbeid, at en kan bo lenger hjemme, som mange eldre faktisk ønsker seg. Vi gjør et realt løft for de hjemmebaserte tjenestene, men vi satser også på omsorgsboliger med heldøgns omsorg. At det er et mangfold av tilbud og tjenester som er tilpasset den enkelte eldre, mener vi er viktig. Regjeringen skal være med og legge de økonomiske forutsetningene på plass, og så har jeg tillit til at kommunene velger de tjenestene som er best for sine innbyggere.

om å etablere nasjonale retningslinjer for utredning og håndtering av eldrevoldssaker, samt meldeplikt når det er grunn til å tro at eldre blir utsatt for vold og overgrep. Heller ikke dette viktige vedtaket for de eldre har regjeringen giddet å følge opp, og nå har det gått hele tre år. Har helseministeren tenkt å vise mer handlekraft for landets eldre enn sin forgjenger, og når kan vi forvente at det fremmes forslag om meldeplikt og nasjonale retningslinjer for eldrevoldssaker? Her håper jeg at statsråden kan være klar og tydelig. Tre års ventetid er vel nok? Dette må vi klare å få på plass. [10:43:40]: Alle eldre skal oppleve trygghet. Vi kan aldri være fornøyd før vi sikrer at velferdsstaten stiller opp for alle som trenger det. Ingen eldre skal oppleve vold eller overgrep absolutt ikke. Derfor er det viktig at det er tid, kvalitet og økonomi i tjenestene våre, og at vi naturligvis har tilsynsmyndigheter som kan følge opp at vi sikrer grunnleggende rettigheter til mennesker.

er det godt mulig at det er aktuelt også å gjennomføre flere tiltak og ta i bruk nye virkemidler. Det vil jeg gjerne se på. Jeg har vært helse- og omsorgsminister i tre en halv uke,

Al-Nakba, katastrofen: I dag for 76 år sidan, i 1948, starta tvangsfordrivinga av hundretusenvis av palestinarar frå heimane deira. Dei og etterkomarane deira er framleis flyktningar. I dag, i 2024, skjer på nytt ei massiv tvangsfordriving av og drap på sivile palestinarar i Gaza og på Vestbreidda. Noreg har ei plikt etter folkeretten til å gjera det me kan for å hindra og ikkje bidra til alvorlege folkeretts brot. Både folkemordkonvensjonen og Genèvekonvensjonane har ei slik handlingsplikt. Israels okkupasjon av palestinske område, krigsbrot og mogleg folkemord utfordrar òg det norske medansvaret. Noreg bidreg til desse folkerettsbrota. Norske pengar er gjennom oljefondet kvar dag på arbeid for selskap som er djupt involverte i omfattande og alvorlege brot på dei siviliserande internasjonale rettsreglane me alle er avhengige av. Oljefondet investerer for det fyrste i våpenselskap som leverer våpen til Israels folkerettsstridige krig mot Gaza. FN-domstolen har opna sak mot Israel etter folkemordkonvensjonen, noko som òg forpliktar tredjeland som Noreg til å sørgja for at ein ikkje bidreg til folkemord. Oljefondet investerer òg i selskap som opererer i dei ulovlege israelske busetjingane på palestinsk område, noko som er i strid med folkeretten og krigsbrot etter den fjerde Genèvekonvensjonen.

ganger fått lov til å besøke Gaza, i en roligere fase. Det er et veldig lite område. Det er helt ufattelig med så mange mennesker inne på et så lite område, med den helt ekstreme voldsbruken vi nå har sett. Derfor har regjeringen vært veldig aktiv, både i vår tydelige fordømmelse av den maktbruken og også i hjelpearbeidet.

Der er det veldig tydelig at hvis det er selskaper som bidrar til folkerettsbrudd, skal Etikkrådet – de har også gjort det med flere selskaper når det har vært folkerettsbrudd på Vestbredden eller i Gaza – komme med en anbefaling til Norges Bank om at man skal selge seg ut. Det tar litt tid før det blir offentlig kjent når det skjer, for Etikkrådet har en prosess. kommer med sin anbefaling, det blir gjort vedtak, man selger seg ut, og så blir det først kjent når man har solgt seg ut. Det er uavhengig av om det er et israelsk selskap eller et selskap som er lokalisert en annen plass i verden, som bidrar til det samme. Det er ikke noen adresse på det selskapet, det er den handlingen.

i Israels krigføring mot Gaza og i dei ulovlege busetjingane, som har auka i styrke og omfang og blitt meir valdelege og intensive i haust, vinter og vår.

Etikkrådet aleine, for det er regjeringa sitt ansvar at Noreg følgjer folkeretten. Ser finansministeren andre moglegheiter enn å visa til Etikkrådets arbeid, for å sørgja for at dei norske investeringane blir trekte ut av folkerettsbrot? Det er et veldig solid rammeverk vi har. Regjering og storting har en fondsmelding hvert år som diskuterer hvilke standarder vi skal ha.

er akkurat nå, tror jeg det er den aller beste måten over tid – at vi kan være en normgivende investor. Det er de normene vi som felles storting har lagt, som de skal gjennomføre.

for høg i dag – anten fordi retningslinjene er sånn, eller fordi dei sjølv tolkar det sånn – og at alvoret i situasjonen, som jo har auka i styrke etter at dei skreiv årsmeldinga si, må påverka terskelen for dette. Er finansministeren einig i den vurderinga – at fordi folkerettsbrota har blitt meir alvorlege, må det òg få konsekvensar for uttrekk av norske investeringar? Statsråd

norske oljefondet skal være verdensledende når det gjelder gode investeringer. Det skal følge de norske normene som vi her i Stortinget og regjeringen setter,

mot Israel etter folkemordkonvensjonen. Det aktualiserer særleg dei norske oljefondpengane som er investerte i ulike våpenselskap som no væpnar Israels krigføring og moglege folkemord mot innbyggjarane i Gaza. Det er snakk om store summar her. Ei kartlegging viser at det er snakk om 51,7 mrd. kr ved årsskiftet, fordelt på ulike selskap,

Jeg kan ta et litt interessant eksempel som Stortinget kjenner ganske godt. Norge kjøper jo F-35 fra Lockheed Martin. Oljefondet er ikke investert i Lockheed Martin, ut fra det regelverket vi har. Det er et veldig strengt regelverk som det norske oljefondet har, nettopp fordi Stortinget har satt de ulike standardene slik de har gjort.

takkar for svaret. Eg oppfattar at finansministeren er einig i at me har ei slik plikt etter folkemordkonvensjonen, og at me må handla. Då er spørsmålet: Er det berre Etikkrådet som er vårt instrument for å få til dette? Dei jobbar på sin måte og etter sine retningslinjer, og dei må kanskje oppdaterast i lys av situasjonen.

Utenriksdepartementet og regjeringen bruker en rekke ulike kanaler for å prøve å påvirke den forferdelige situasjonen som nå er i Israel, i Gaza og på Vestbredden, og tar ulike initiativer for å klare å komme framover. Den norske regjeringen er også opptatt av at vi ikke bare skal

[10:57:52]: Ikke siden sist Arbeiderpartiet styrte, har så mange pasienter ventet så lenge på å få sykehusbehandling. Nå står mer enn 250 000 mennesker i helsekø, og det er 250 000 mennesker som lever med utrygghet, usikkerhet, smerter, dårlig livskvalitet og begrensninger i livet, fordi de trenger helt nødvendig helsehjelp. Regjeringens styring av sykehussektoren har vært preget av svake budsjetter og stor økonomisk usikkerhet. I 2022 fikk ikke sykehusene kompensert for lønnsog prisvekst. I 2023 avklarte ikke regjeringen sykehusøkonomien før i revidert budsjett. Resultatet er at sykehus går med underskudd, legger ned behandlingstilbud og sier opp samarbeidsavtaler med private. Kontrasten er stor til Solberg-regjeringens sterke styring av sykehusene som fikk ventetiden for pasientene ned, og hvor sykehusene gikk med overskudd, noe som ga nødvendig egenkapital til en historisk satsing på nye sykehusbygg og viktige investeringer. I revidert budsjett og gjennom det lanserte ventetidsløftet vil regjeringen nå forsøke å rette opp feilene de har gjort. For all del, det er ingenting vi ønsker mer enn at alle gode krefter skal få bidra til at vi ser at den dramatiske utviklingen under denne regjeringen, med lange ventetider, snur. Utfordringen er at vi har en regjering som styrer sykehusene som en vinglete trailersjåfør på E6. Først svinger man kraftig til venstre, og så svinger man brått til høyre. Det er ikke trygg og stødig styring vi er vitne til. Med Arbeiderpartiet har ventetidene økt med to uker på to år. Basert på ventetidsløftet og det ettårige særskilte tilskuddet til sykehusene: Hva er helseministerens mål for hvor mange dager pasienter gjennomsnittlig skal vente om ett år, altså 1. juli 2025? Takk for spørsmålet. Vi har ikke så mange andre viktigere oppgaver enn å sørge for at alle mennesker som bor i Norge – om det er i by eller land, øst eller vest, sør eller nord – kan være trygge på at de får helsehjelp når de trenger det. Er man akutt syk eller alvorlig syk, kan man være helt trygg på at det offentlige stiller opp. Så har vi en utfordring som startet i 2017. Det var midt mellom Erna Solbergs første og andre regjeringsperiode. Ventetidene begynte da å øke, de skjøt fart under pandemien, og jeg skal være den første til å erkjenne at vi ikke har klart å få ventetidene ned etter pandemien. Det er det mange grunner til. Sykehusene våre, de flotte fagarbeiderne, sykepleierne, legene og alle andre som utgjør navet i vårt felles helsesystem, ble satt på en skikkelig prøve under pandemien. Vi opplever fortsatt relativt høyt sykefravær. Vi har vært gjennom en turbulent økonomisk situasjon med en kostnadsvekst vi ikke har sett maken til siden jappetiden på 1980-tallet. Alt dette har selvfølgelig bidratt til en krevende situasjon for sykehusene våre. våre. Etter at vi kom i regjering, har vi styrket sykehusbudsjettene med 7 mrd. kr. I Nasjonal helse- og samhandlingsplan, som nå ligger til behandling i Stortinget, foreslår vi å endre finansieringen av sykehusene våre, gjøre det enklere å finansiere nye sykehusbygg og redusere egenkapitalkravene til det blir bedre rentebetingelser, og ikke minst kompenserer vi nå fullt ut for den demografiske økningen gjennom at kostnadsveksten skal finansieres 100

For det før- ste: Det helseministeren sier om utviklingen i ventetider, er feil. Fra 2017 og gjennom hele pandemien økte ventetidene med fire dager. Den skjøt ikke fart under pandemien, så der kan hele regjeringen endre talepunktene sine. På to år har ventetidene økt med to uker. Den store veksten i ventetider har altså kommet med denne regjeringen. jeg må nesten gjenta spørsmålet mitt, for finansministeren sa i stad at regjeringen hadde klare mål for å redusere ventetidene, men det er ingen klare mål jeg hører i dag. Markant – hva er markant? Jeg tror pasienter nå ønsker å vite, med dette løftet og det ekstra særskilte tilskuddet, hvor mange færre ventedager det skal være 1. juli neste år, på ett år. [11:02:55]: Dette har regjeringen vært helt tydelig på. Det ligger en Nasjonal helse- og samhandlingsplan som nå er til behandling i Stortinget. Det langsiktige målet er at vi skal ned på 50 dager innenfor somatikken, de fysiske sykdommene. Vi er et godt stykke unna det målet, og derfor har vi sagt at vi i løpet av året skal klare å snu trenden. Det er en utfordrende øvelse, men jeg er helt sikker jeg er helt sikker på at vi gjennom dette helt unike, vil jeg si, partssamarbeidet, sammen med de regionale helseforetakene og gjennom å ta i bruk alle verktøyene vi har i verktøykassen, vil få det Så skal vi også gjennom toårsperioden se en markant reduksjon, og en markant reduksjon skal merkes for folk. Dette er så viktig, for folk skal være trygge på at den beste helseforsikringen du får i Norge, er velferdsstaten. vi nå kommer til å se flere kveldsog helgåpne poliklinikker. Det er derfor vi nå kommer til å se andre arbeidstidsordninger, mer fleksibel bruk og bedre samarbeid mellom de ulike profesjonene. Det er derfor vi nå kommer til å se at ny teknologi tas i bruk, og det er derfor vi også nå kommer til å se økt samarbeid gjennom et felles nasjonalt løft for å få disse ventetidene ned. Det er jeg sikker på at vi skal få til. Tone Ved utgan- gen av 2023 var gjennomsnittlig ventetid i somatikken 78,8 dager. Siden jeg ikke får noe konkret svar på hva som er det ettårige målet for å få ned ventetidene, vente og se. Men det kan nå se ut til at vi er vitne til en u-sving fra Støre-regjeringen, hvor den går fra å kjøre en veldig hard linje mot private aktører til å invitere dem med for å løse den store og dramatiske helsekøutfordringen. Det interessante er om regjeringen nå vil bruke private bare som en veldig akutt livbøye som man kaster ut for å redde liv, eller om de som Høyre respekterer at det er en redningsvest du bør ha med deg hele tiden. Er økt kjøp av privat kapasitet bare et kortvarig tiltak for å reversere de feil som Arbeiderpartiet har gjort i regjering, og som har skapt lange ventetider? Eller vil private nå ikke bare være en kriseløsning for regjeringen,

Vårt mål er å gjøre den offentlige helsetjenesten så god at behovet for andre alternativer blir mindre. Det er ingen tvil om at vårt hovedprosjekt er å styrke vår felles helsetjeneste.

Vi har et pragmatisk syn på private så lenge det er i regi av de offentlig eide helseforetakene. Høyres privatiseringsreform, fritt behandlingsvalg, som ikke førte til reduserte ventetider, betød altså at hvem som helst kunne lage konkurrerende tilbud til det offentlige med rett til statsstøtte. Det er oppskriften på et todelt helsevesen. Det kommer ikke til å skje på min vakt. Tone Wilhelmsen Trøen (H) [11:06:06]: Behandlin- gen av pasienter for rus og psykisk helse innenfor fritt behandlingsvalg utgjorde én prosent av sykehusene. Jeg nevnte i mitt hovedspørsmål hva som er Høyres sykehusstyring.

akkurat slik tenker Høyre også. Forskjellen er at det nå kommer signaler samtidig som behandlingsplasser legges ned. Det er ingen konkrete signaler om den kapasiteten hos private som skal være der for å for å ta ned helsekøer og for å hjelpe pasienter – som ærlig talt ikke bryr seg så veldig mye om det er en privat, en ideell eller en offentlig aktør, bare de får god hjelp, og det offentlige betaler. Hvorfor kan ikke helseministeren være tydeligere her og

3627 Jeg vil tilbake igjen til poenget om at den store forskjellen mellom våre partier er hvordan vi skal organisere det private tilbudet. For denne regjeringen er det viktig at det er det offentlige som finansierer, prioriterer, organiserer og har kontroll på dette. Det er fordi vi vil sikre rettferdighet og at det er riktige prioriteringer som gjøres, likeverdighet i tilbudet. Fritt behandlingsvalg, som altså var en rett til statsstøtte for aktører som var i direkte konkurranse med det offentlige, ville ført til tapping av ressurser fra det offentlige, for det blir ikke flere fagfolk i helsetjenestene våre om vi privatiserer mer. Det gjorde at vi mistet kontroll. Solbergs egen evaluering av dette forsøket viste jo at det verken

I NRK-serien Lykkeland fikk vi et innblikk i norsk oljehistorie og den utrolige rikdommen som den har gitt oss. De fleste av oss har trodd at de som var med på oljeeventyret dykkerne under vann, industriarbeiderne over vann og andre – ville blitt ivaretatt hvis de ble skadd av arbeidet. Den siste tiden har vi sett flere grelle eksempler på folk som har blitt syke og rett og slett ødelagt av livsfarlig påvirkning av helsefarlige stoffer mens de jobbet på norsk sokkel i tidlig norsk oljealder. Det er tøffe historier om voksne menn som er radmagre, kreftsyke og kjemikalieskadd. Jeg har selv møtt flere av de skadde og deres familier, som har fått lov til å fortelle sine historier om hvordan de har blitt syke, hvordan de har blitt behandlet, kampen de har stått i mens de ble syke – og etterpå kampen mot systemet. Noen har fått erstatning og må signere taushetsdokumenter, andre får ingenting. De som ikke får, får det ikke fordi det har vært taushetsdokumenter som skaper presedens, og det holdes da hemmelig. Andre har prøvd saken i rettsvesenet, både i Norge og i Strasbourg.

i. Fremskrittspartiet og dagens regjeringspartier, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, var helt enige og ønsket å rette opp i det. Spørsmålet er: Er statsråden enig i at de skadde oljearbeiderne ikke har fått en verdig behandling? Og hvorfor i all verden har regjeringen ventet et og et halvt år med å følge opp konklusjonen fra NOU-en? Statsråd Tonje Brenna [11:10:37]: Det er liten tvil om at oljearbeiderne i pionertiden gjorde en stor og viktig innsats, som står igjen i norsk historie som helt spesiell. Måten de risikerte liv og helse på ved å bli ek sponert for kjemikalier, måten de egentlig gjorde et stort nybrottsarbeid på, på vegne av oss alle, er helt spesiell. Det er som representanten er inne på, en del som har fått problemer i etterkant. Samtidig har vi en ordning for yrkesskade og yrkesskadeforsikring i dag, en ordning som er ment å være en god innramming for alle typer arbeidstakere, enten man blir skadet på jobb i velferdstjenestene våre,

med de utfordringene som befolkningen opplever, og med de yrkesskadene vi har i dag. Derfor har regjeringen sagt at vi skal jobbe fram en ny ordning for yrkessykdom og yrkesskader, som bygger på NOU-en om samme tema som ble lagt fram i 2008. Det hører med til historien at den borgerlige regjeringen ikke gjorde noe med dette. De gjorde ingenting for verken å oppdatere eller modernisere systemet, og de gjorde heller ingenting for å sørge for at vi hadde en yrkessykdomsliste som var mer relevant for dagens yrkessykdommer. Det har denne regjeringen tenkt å gjøre noe med. Vi kommer tilbake om ikke veldig lang tid med en oppdatert liste og en oppdatert ordning som skal treffe bedre for dem som i dag opplever å bli skadet på jobb, eller som har behov for ordninger i forbindelse med det.

var et tverrpolitisk samarbeid, hvor Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV var enige om å oppdatere det. Man sa i vedtaket fra Stortinget: «Stortinget ber regjeringen snarest nedsette en kommisjon som skal arbeide frem en kompensasjonsordning for «oljepionerene.» … Og: «Som følge av at «oljepionerene» er rammet av en urett langt tilbake i tid, haster det med å få avklart kompensasjonsordningen.» Dette stemte samtlige stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet for, og flere av dem sitter i regjering i dag og skal levere fra seg en sak til Stortinget. Men man har altså ventet i ett og et halvt år etter konklusjonen fra NOU-en og har ennå ikke kommet tilbake til Stortinget til tross for at det da hastet veldig. Hvorfor det?

Jeg er enig i at det er noen særskilte utfordringer for dem som jobbet i pionértiden i oljen. Samtidig mener jeg det er viktig at vi har et system og en ordning som gir trygghet for alle typer arbeidstakere, og som rammer dette inn på en god måte.

Det viktigste er at vi får et nytt opplegg for yrkesskade og yrkessykdom, og det skal jeg bidra til at vi får. Presidenten IT-konsulent Tom- my Odland har dessverre helt rett når han skriver i Aftenposten at politikerne er på sitt aller verste når de ikke lytter til folk. Gjennom mange uker har vi vært vitne til fortvilte gründere i enkeltmannsforetak, eller som er ansatt i eget AS, som ikke lenger blir godkjent til å leie ut seg selv til kundene sine. Vi har fått overveldende mange henvendelser i alle tenkelige kanaler, og vi har fått ikke mindre enn 129 skriftlige innspill til representantforslaget som Høyre og Venstre nettopp har fremmet om å stanse denne praksisen. Det er uvanlig mye i denne sammenhengen. Hovedbudskapet i innspillene vi har fått, kan oppsummeres veldig enkelt: Ansatte i «AS meg selv» har de facto fått et næringsforbud. Det er i ferd med å bli en fullstendig tørke i denne bransjen for gruppen av næringsdrivende – som f.eks. er IT-konsulenter, er ingeniører, jobber i bygg og anleggsbransjen eller leier ut seg selv med sin øvrige spisskompetanse. I går kunne vi lese at flere har begynt å permittere seg selv og gå på dagpenger for å sikre en inntekt for å kunne betale huslånet. Mange ser seg nødt til å legge ned egen virksomhet og heller søke jobb hos store utenlandske konsulentselskaper. Ja, noen har til og med fått trusler om dagbøter fra Arbeidstilsynet. Man føler seg jo, som selvstendig næringsdrivende, rett og slett som kriminell. Gjennom runder i Stortinget, med spørsmål til både arbeidsministeren og tidligere næringsminister Vestre, har vi forsøkt å nå fram – uten hell. På spørsmål fra Erna Solberg svarte også statsministeren at han ikke ønsker å endre reglene. Det henvises til at gründerne kan inngå oppdragsavtaler isteden, men det er en kontraktsform som ikke egner seg for et lite selskap som ikke kan ta altfor stor risiko. Det regjeringen markedsfører som en storrengjøring i arbeidslivet, soper i praksis vekk folk som forsøker å skape noe for seg selv og norsk næringsliv. Mener statsråden at dette var intensjonen med nye innleieregler? Basert på den be- skrivelsen representanten kommer med, var dette åpenbart ikke intensjonen, men så mener jeg også at beskrivelsen er gal. Det er gjort to endringer i arbeidsmiljøloven som er av relevans, og som jeg antar representanten egentlig er ute etter. Den første handler om reglene for innleie. Regjeringens mål, sammen med et flertall i denne salen, er at folk skal ha hele, faste stillinger med forutsigbarhet for egen inntekt og egen arbeidsplass. Det bidrar til at bedriftene investerer mer i sine ansatte, det bidrar til at vi vet hva vi får i lønn på konto, og det bidrar faktisk også til at folk får bedre lønninger, rett og slett fordi snittlønnen er høyere hos den som er fast ansatt enn den som er midlertidig ansatt. Og etter at vi gjennomførte endringene i innleieregelverket, har veldig mange tusen mennesker gått fra å være ansatt i et bemanningsforetak til å være direkte ansatt i bedriften, noe som i hvert fall enkelte av oss ser på som et gode hva angår folks trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Den andre endringen som ble gjort, var endringen i definisjonen av hvem som er å anse som arbeidstaker. Det var en votering hvor Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet – de aller fleste av oss – sto sammen i voteringen. Det er summen av disse to tingene som skaper utfordringer for selvstendig næringsdrivende – enkelt forklart enkeltmannsforetak eller AS-er hvor det er ansatt bare én person. Innleiereglene rammer egentlig ikke disse enkeltmannsforetakene, for man kan drive videre som før. Men i praksis har vel disse regelendringene, når de virker sammen, avdekket at det har vært uklart om den enkelte bedrift anser den man leier inn, som en arbeidstaker eller som en oppdragstaker. Det betyr at det er å få disse reglene til å virke sammen som er den store utfordringen. Jeg har forståelse for den usikkerheten som nå er skapt, men da mener jeg vi må gjøre mer for å rydde opp i usikkerheten, heller enn å beskrive dette som et slags intendert mål fra lovgiver, altså Stortinget, for det var det virkelig ikke. Tvert imot: Målet er hele faste stillinger og at det fortsatt skal være godt å være selvstendig næringsdrivende i Norge.

– Ordinær spørretime 3629 vingeklippe en ganske viktig del av norsk næringsliv. Det er ikke alle som har lyst til å jobbe som konsulent i et stort selskap der halvparten av inntekten går til arbeidsgiver, og i distriktene er det ikke så mange store konsulenthus å søke jobb hos heller. Mange velger derfor å organisere seg i egne AS. Det eneste denne gruppen ønsker, er å fortsette som før, og det burde være en smal sak for statsråden å sikre «business as usual», f.eks. slik NHO har foreslått, med en forskriftsendring som sikrer at «AS meg selv» blir godkjent for Vil statsråden her og nå avklare situasjonen for alle gründerne som nå har fått et næringsforbud, slik at de kan fortsette som før? Dette er ikke en juridisk-teknisk bortforklaring. Dette var et politisk svar på et politisk spørsmål hvor representantens parti har en annen politisk ambisjon enn undertegnende. Vi mener nemlig at det er et mål i seg selv at den som er arbeidstaker, er ansatt i en hel, fast stilling med forutsigbarhet for egen inntekt og arbeidsplass. Så mener jeg også, som representanten sier selv, at det er viktig at vi har selvstendig næringsdrivende i dette landet. Det mener jeg er et stort gode, og jeg forstår alle dem som har et ønske om å både etablere bedrift, jobbe i egen bedrift og utvikle egen bedrift. skal forsøke å svare på spørsmålet som knytter seg til om man bare kan godkjennes som bemanningsforetak. Utfordringen er at det er man jo ikke hvis man er ansatt i sitt eget foretak og den eneste inngåtte avtalen er mellom en oppdragsgiver og en selv. Forutsetningen for et bemanningsforetak er, så vidt jeg kan huske, at man er i et trepartsforhold. Det er man ikke når man er innleid konsulent. Så det er en løsning som kan høres tilforlatelig ut, men som ikke vil stemme overens med det problemet vi har behov for å løse.

«Presidentvalget i Russ- land var hverken fritt eller demokratisk. Deler av valget ble gjennomført i okkuperte områder i Ukraina, og opposisjonspolitikere risikerte å bli fengslet og drept. USA og brorparten av EU-landene deltok ikke i Putins innsettelseseremoni. Dette inkluderte våre nordiske og baltiske allierte, som også deler grense med Russland. Hva er statsministerens vurdering bak valget om norsk deltakelse, og var regjeringen i dialog med våre allierte naboland om å sende Norges ambassadør til markeringen av gjenvalget?» Russ- land fortsetter sin brutale og ulovlige angrepskrig mot Ukraina. Det har store konsekvenser for ukrainere, europeisk sikkerhet og global stabilitet, og la meg tilføye: for Russland selv. Det russiske lederskapet står ansvarlig for ødeleggelsene det har satt i gang. Dette har vi vært tydelige på helt siden det russiske angrepet i 2022, i både ord og handling. Det vil vi også fortsette å være – direkte fra regjeringen og gjennom den viktige kanalen som den norske ambassaden i Moskva og den norske ambassadøren er. Russland omtaler oss nå som et uvennlig land. Samtidig er Russland vårt naboland. For å ta vare på våre nasjonale interesser i et vanskelig naboskap er vi avhengig av å ha fungerende diplomatiske relasjoner til Russland. Det er vår vurdering og erfaring over tid at en tilstedeværende ambassadør er en av de viktigste ressursene vi har for å fremme og ivareta norske interesser i Russland. Diplomatisk virke innebærer bl.a. å være til stede ved statsbegivenheter. Dette gjelder også i Russland, til tross for at landet fører en politikk vi er sterkt uenig Diplomatiske relasjoner gir oss en offisiell og formell kanal til Russland og det russiske regimet. Vår ambassade i Moskva brukes bl.a. aktivt til å sende tydelige budskap til Russland når dette er nødvendig for å forsvare norske nasjonale interesser.

Vi kommer jevnlig med klar kritikk av den totalitære dreiningen i Russland, bl.a. i forbindelse med opposisjonspolitikeren Navalnyjs tragiske død i en russisk fangeleir i Sibir. Vi tar nasjonale beslutninger basert på en helhetsvurdering av hva som tjener norske interesser best. Nærstående allierte og partneres vurderinger utgjør alltid en del av beslutningsgrunnlaget vårt i slike saker. Vi var informert på forhånd om at mange av disse denne gangen ville lande på en annen konklusjon enn oss når det gjaldt tilstedeværelse. En del andre nærstående land, bl.a. Frankrike, bestemte seg for å delta.

Det som er litt spesielt i denne situasjonen, var at Norge gjorde en veldig ulik vurdering fra mange av våre nærmeste allierte, inkludert de nordiske landene. Jeg vil tro at disse landene også vektlegger behovet for å opprettholde diplomatiske relasjoner. til å utfordre statsministeren på å si litt mer om hva slags koordinering som foregikk mellom kanskje særlig de nordiske landene i forkant av dette, og også hvorfor vurderingen til Norge skiller seg så fra vurderingen til våre nordiske naboer. Det var egentlig ikke en veldig krevende avveining. Mitt inntrykk var at de fleste ambassadene hadde planlagt å være til stede ved ambassadør. Det var jo hele resten av verden. Det er den måten man arbeider på, sikrer tilgang, er til stede.

Det åpnet ikke russerne for, så mange land var fraværende fra den begivenheten. Det er viktig å si at det å være til stede ved en sånn begivenhet ikke er noen anerkjennelse. Vi anerkjenner land, og så kritiserer og forholder vi oss til regjeringer og politikk. Min erfaring også som utenriksminister, og nå som statsminister, er at det å ha en ambassadør er vårt viktigste virkemiddel, særlig når det er så begrenset kontakt som vi har med Russland nå – nesten ingen på politisk nivå. Derfor var det vår vurdering, og jeg fikk bekreftet fra Frankrikes president i går, i møte med ham, at det også var deres vurdering, og at de så seg tjent med det. Derfor gjorde vi det. Vi er på jobb for Norge, og vi gjør det som er riktig for oss.

Det er klart at det er mange som stiller spørsmålet om vi ved å være til stede bidrar til å legitimere en president som da ikke er valgt gjennom et demokratisk valg, og som er ansvarlig for grove menneskerettighetsbrudd og brudd på folkeretten hver eneste dag.

men jeg prøver å forklare at det ikke er slik det er. En ambassadør skal kunne være i de mest krevende landene, hvor vi har mest som vi står mot, der vi har diplomatiske forbindelser. For meg er dette viktig: I de aller mest krevende situasjonene vil jeg ha en ambassadør som er erfaren, godt trent, kan kanalene inn, blir gjenkjent og har de diplomatiske redskapene for å gjøre jobben. kan oppstå for Norge, med de enorme havområdene vi har sammen – representanten nevnte fiskeriressursene. Det er av geopolitisk betydning å holde orden og stabilitet i nord. Der har det altså vært mitt og utenriksministerens valg at ambassadøren er en av våre viktigste redskaper for det. Vi har en svært dyktig og

spørretime 3631 «Tolletaten står i en kritisk ressurssituasjon. Tolldirektøren skriver i sin situasjonsanalyse at kontroll må prioriteres ned, om ikke etaten styrkes. En nedskalering vil bety færre tollsteder og færre ansatte, samt lavere ambisjoner for beskyttelse av samfunnet. Bare de kriminelle vinner på dette. Vi ser at Norge er et transittland, der kriminelle gjenger utnytter vår svakhet. Haugesund er ett av tollstedene som er truet. Vil statsråden garantere at ingen tollsteder legges ned, ved å sikre mer ressurser til Tolletaten?» [11:28:58]: Først vil jeg takke representanten for at han ga meg muligheten til å delta på 8. mai-markering. Det er viktig å hedre våre veteraner. Vi har en felles holdning der, så det takker jeg for. Videre vil jeg si at regjeringen er opptatt av et trygt og godt samfunn. vi må bekjempe smugling av narkotika, og Norge skal ikke være et transittland for narkotika. Narkotikahandelen og den organiserte kriminaliteten er en trussel også mot Norge. Jeg er glad for at representanten ser at tolletaten har en veldig viktig rolle i dette arbeidet. Tolletaten er viktig for samfunnsbeskyttelse og har en avgjørende rolle i bekjempelsen av narkotika og kriminelle gjenger. Som også representanten vet, gjorde tolletaten i 2023 rekordbeslag av kokain, og det har vært en kraftig økning i beslagene av cannabis og i post- og kurersendinger. Etaten har gjort tre store beslag på til sammen over 2,2 tonn kokain skjult i legal last – banankasser i containere fra SørAmerika via havner i Europa. Jeg har selv hatt møte med BAMA om det, og selvfølgelig også med tolletaten selv. I tillegg er det gjort beslag av 150 kg kokain på fartøy direkte fra Sør-Amerika.

med tolletatens evne til å løse samfunnsoppdraget sitt og at det har vært en krevende budsjettsituasjon også i tolletaten. Vi har derfor hatt økninger i budsjettene de siste par årene, men selv med det har det vært krevende.

(H) [11:32:01]: Jeg er glad for at finansministeren har god situasjonsforståelse, men senest i dag har NRK en sak der lederen i Tollerforbundet er veldig tydelig på at det som kom i revidert, ikke er nok. Lederen i Tollerforbundet sier rett ut: «Mellomstore og små tollsteder både langs kysten og mot grensen til Sverige er i spill og risikerer å bli lagt ned».

nettopp havner som Haugesund virkelig i vekst. Det var 30 pst. økning bare i fjor, og det ligger veldig tett på viktige logistikkruter som E134 og E39. Det kommer mer og mer gods inn den veien,

Det kan være noen justeringer av ulike kontorsteder. Det kan det selvfølgelig bli, for etaten skal jo alltid se på hvordan de kan få optimal drift. Men det handler om at man skal styrke tilstedeværelsen og være dyktig på å stoppe smugling. Det er hele målet.

en veldig stolt del av Finansdepartementets historie og en veldig viktig etat. Jeg mener også det er en styrke at Finansdepartementet

starte arbeidet med nytt polititjenestested på Magnormoen, på grensen mellom Norge og Sverige, nettopp for å styrke samarbeidet mellom Sverige og Norge for å stoppe grensekriminalitet. Der er politiet kjempeviktig, og tolletaten er helt avgjørende viktig. Til dem som

(R) [11:36:28]: «Nye tall vi- ser at halvparten av sosialhjelpsmottakerne ikke kan følge myndighetenes kostholdsråd. 45 pst. mangler penger til å kjøpe frukt og grønt, og halvparten har ikke råd til å erstatte utslitte klær. Dette er lommer av absolutt absolutt fattigdom i den norske velferdsstaten som vi ikke kan være bekjent av. Forskernes anbefaling i rapporten er klar: Satsene i sosialhjelpen må opp fra dagens nivå, særlig for de som har eldre barn. Har statsråden planer om å følge dette rådet, og kan jeg be om at tida ikke blir brukt på det som alt er gjort?» Statsråd Tonje Brenna [11:37:08]: Jeg tillater meg likevel, selv om tiden ikke skal brukes på alt som er gjort, komme med en refleksjon innledningsvis, nemlig at vi skal være veldig stolte av den velferdsstaten vi har i Norge. Det at vi har både tjenester og løsninger tilgjengelig som vi kan benytte oss av, nær sagt uansett hvor god eller dårlig råd vi har, er et veldig stort gode for oss som folk. Velferdsstaten er utviklet over tid nettopp for å bidra til den tryggheten hver og en skal kunne oppleve, uansett hvem vi er, og hvor vi bor. Den midlertidige sosialhjelpen skal gi en nøktern, men forsvarlig inntektssikring når man trenger det, og ytelsen er derfor behovsprøvd, i motsetning til en del andre ytelser vi har. Vi må forsikre oss om at folk ikke blir gående på sosialhjelp for lenge, og vi må unngå at det blir en fattigdomsfelle framfor å være det det er ment å være, nemlig velferdsstatens sikkerhetsnett. Alle skal være trygge på at nødvendige utgifter dekkes dersom man ikke kan forsørge seg selv. Sosialhjelpen er samfunnets siste økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre mottakerne et forsvarlig livsopphold. Jeg mener det er viktig å ha med seg at de veiledende satsene kun utgjør et utgangspunkt for den individuelle vurderingen av behov kommunene skal foreta ved utmåling av sosialhjelp. Det er altså ikke sånn at de veiledende satsene er til erstatning for at det enkelte menneskes behov skal vurderes, når man henvender seg for å motta sosialhjelp. Satsene skal dekke utgifter til livsopphold som kan normeres for hele landet. I tillegg kommer en individuell utmåling basert på kostnader, bl.a. til bolig og strøm. Grunnlaget for de veiledende satsene for sosialhjelp har ikke vært utredet på over 20 år. Det er grunnen til at regjeringen ba om denne utredningen, og vi har nå fått mer kunnskap. Det er jeg glad for. Samtidig må vi se på helheten når vi skal vurdere hvordan vi skal følge opp dette videre.

Det har ikke vært slik tidligere, og det utgjør 1 510 kr i måneden for barn mellom 6 og 18 år og 1 766 kr for hvert barn under 6 år. Jeg vil allikevel understreke at den aller viktigste veien ut av fattigdom for de fleste mennesker er en trygg jobb trygg jobb å gå til og en stabil inntekt. Derfor bruker regjeringen nesten 11 mrd. kr på arbeidsmarkedstiltak i år, vi styrker ungdomsgarantien, og vi legger fram en melding for Stortinget om arbeidsmarkedspolitikken om ikke Vi skal vurdere hva vi skal gjøre i oppfølgingen av forskernes rapport, men det er ikke isolert fra øvrige politiske satsinger vi gjør for å gi folk trygghet i urolige tider og hjelpe dem som har aller minst. [11:40:06]: Jeg takker for svaret. Hvis jeg kan tilføye et annet tiltak som hadde hjulpet, hadde det vært å sette opp nettopp sosialhjelpssatsene, når mange på sosialhjelp sier de ikke har råd til å spise ordentlig eller dekke helt nøkterne behov. Forskningsleder Silje Skuland ved SIFO ved Oslomet sa til media tidligere i mai: «Vi finner at veldig mange sosialhjelpsmottakere har begrensete muligheter til å dekke sine behov.» Skuland sier videre: «En av tre har ikke hatt råd til å spise en fullverdig middag hver dag, og om lag halvparten har hoppet over måltider eller spist mindre enn ønsket.» Da blir mitt spørsmål: Har statsråden og regjeringen tenkt å foreta seg noe mer enn å fortsette å ramse opp det man allerede har gjort? Vil man gjøre noe direkte overfor alle landets sosialhjelpsmottakere, som nå står i en veldig vanskelig tid? Statsråd Det er litt fristen- de å si at det er vanskelig å svare på det spørsmålet uten også å vise til øvrig politikk, for det har noe å si at sosialhjelpssatsene økte ekstraordinært med 10 pst. i juli i fjor. Det har noe å si at fra 1. juli i år vil trygdene øke og flere andre ytelser også justeres og bli høyere. Det har noe å si at barnehageprisen er dramatisk de siste statsbudsjettene og vil falle ytterligere fra 1. august i år, og det har noe å si at SFO er blitt veldig mye billigere for 1., 2. og 3. klasse. Det har også noe å si hvilken arbeidsmarkedspolitikk vi fører, for veien ut av fattigdom for de aller fleste mennesker er å ha en fast jobb å gå til. Det er ikke til hinder for at vi skal vurdere videre hva vi skal gjøre med disse satsene. Jeg mener, som representanten er inne på, at vi må vurdere om vi skal justere dem i tråd med de rådene vi nå har fått fra forskerne, men for meg er det for tidlig å konkludere om hva vi skal gjøre i fortsettelsen. Justeringen av nivået på sosialhjelp er noe som hører hjemme i statsbudsjettene, og regjer ingen vil på normalt vis vurdere det inn mot neste års budsjett. Tobias Drevland Lund (R) [11:42:03]: Det som gjør situasjonen enda verre for veldig mange sosialhjelpsmottakere, er at man nå har fått kutt i den midlertidig økte bostøtten og strømstøtten som skulle hjelpe flere fattige nordmenn gjennom dyrtiden, og den forsvant jo som kjent 1. april. Det gjør at de som har minst, de som bl.a. er avhengige av sosialhjelp, kan få det enda trangere økonomisk i tiden vi er inne i nå. Jeg vet at dette hører til under Husbanken og også under kommunalministeren, men det ville være interessant å høre om arbeids- og sosialministeren har tenkt å ha noen kompenserende tiltak for alle de tusenvis av nordmenn som nå har mistet denne ekstraordinære bostøtteutbetalingen. AAP-aksjonen Elisabeth Thoresens ord: «Igjen ser vi at det som er blitt gitt fra en hånd nå skal tas tilbake, og så skal det gis fra en annen hånd i stedet. Hva blir resultatet? Vil de som sliter økonomisk sitte igjen med fortjeneste eller vil de tape?»

tjener på regjeringens politikk, fordi vi prioriterer våre felles velferdsløsninger foran f.eks. skattekutt til dem som har mest fra før, som jo ville vært et alternativ med en annen regjering. Jeg mener at det at vi har fått 150 000 flere i jobb siden 2021, er et viktig bidrag til folks økonomiske trygghet. Jeg mener at de ekstraordinære justeringene av sosialhjelpssatsene vi allerede har gjort, er et bidrag til det samme. Jeg mener også at den arbeidsmarkedspolitikken vi fører for å få enda flere i jobb, er et viktig bidrag til det. Så mener jeg som arbeids- og inkluderingsminister – hvis jeg kan svare på noe jeg faktisk har ansvaret for – at noe av det aller viktigste vi har, er den delen av sosialtjenesteloven som sier at det er den individuelles behov som skal danne grunnlaget for hvilken sosialhjelp man får utbetalt. Det betyr at hver enkelt saksbehandler som møter et menneske i økonomisk nød som ber om sosialhjelp og melder hvilke behov hun eller han har, skal vurderes på det grunnlaget helt uavhengig av hva SIFO sier, og helt uavhengig av hva de veiledende satsene er. Det er den individuelle vurderingen som danner grunnlaget for hva man faktisk får utbetalt, og det er det som gir mat på bordet til folk.

(R) [11:44:30]: «Regjeringen skal re- forhandle mandatet til Enova. Stortinget har gjennom en rekke vedtak understreket behovet for å inkludere støtte til moden teknologi, som varmepumper, etterisolering av deler av bygningskroppen, utskiftning av vinduer, batterier, bergvarme og lignende.

vil inkludere utrulling av velkjent teknologi som hjelper folk å kutte i strømregningene?» Statsråd Tonje Brenna [11:44:44]: La meg starte med å takke for et godt spørsmål og beklage at representanten møter en annen enn hun kanskje hadde håpet på, men jeg innbiller meg at dersom klima- og miljøministeren var her, ville han svart omtrent som følger: Regjeringen presiserte i februar i fjor Enovas mandat slik at det nå omfatter energieffektivisering i alle sektorer og i større grad åpner for støtte til moden og velkjent teknologi etter nærmere definerte kriterier. Som en oppfølging av presiseringen har Enova styrket satsingen på energi i bredt og energieffektivisering mer spesifikt. Dette innebærer bl.a. investeringsstøtte rettet mot borettslag, sameier og yrkesbygg. Her er støtten koblet til energimerket og forbedret energiytelse basert på en grundig kartlegging. Fokus på samlet energiytelse framfor enkelttiltak overlater til kompetente fagpersoner å anbefale løsninger tilpasset den aktuelle bygningen, noe som innebærer støtte til mye moden teknologi. teknologi. Enovas presiserte mandat og styrkede rolle innen energi og energieffektivisering inngår som en del av regjeringens handlingsplan for energieffektivisering. Støtte kan spille en viktig rolle i en overgangsperiode, men kan ikke alene utløse endringene vi trenger. Virkemidlene må virke sammen på en måte som gir varige markedsendringer. Handlingsplanen tar for seg alle deler av norsk økonomi og helheten i virkemidlene og rammebetingelsene som påvirker energieffektivisering. Det er i denne sammenheng bevilget 880 mill. kr over Energidepartementets budsjett til Enova for ytterligere å styrke energisatsingen. Regjeringen er i gang med prosessen for å utarbeide ny strategiavtale med Enova. Vi vil i den forbindelse vurdere grundig hvordan Enova best bør innrettes for mest effektivt å nå målene våre. Regjeringen vil i den forbind else vurdere en mulig styrking av energidimensjonen i avtalen, men det er for tidlig å si noe om detaljene i den nye avtalen. Den 17. april ble det avholdt offentlig innspillsmøte, hvor det kom en rekke innspill som vi tar med oss videre i prosessen. Jeg takker for svaret. Jeg håper at de tydelige signalene fra Stortinget, som ikke alltid har blitt fulgt opp av Enova, blir skikkelig implementert i den nye avtalen for den neste fireårsperioden, for det trenger vi. Dette markedet løser ikke de ambisjonene Stortinget har når gjelder energieffektivisering. Det er ikke nok å forvente at folk skal kjøpe denne teknologien med den økonomien de har i dag. Vi er nødt til å støtte velkjent teknologi.

«Stortinget ber regjeringen innen fremleggingen av revidert nasjonalbudsjett for 2024 gjøre en analyse av utviklingen av byggebransjen for å kartlegge hvilke tiltak som kan være nødvendige for å øke aktiviteten i næringen.» Er statsråden fornøyd med

videre. Bygge- og anleggsnæringen er en veldig konjunkturutsatt næring, og det gir store svingninger både for bedriftene og for den enkelte arbeidstaker når folk opplever å få bedre eller dårligere råd. Derfor har regjeringen vært opptatt av å følge situasjonen tett. Byggenæringen har siden 2019 ligget rundt 10 pst. over historisk gjennomsnitt. Det har altså vært en veldig stor næring med veldig mange arbeidstakere, og det var å forvente at dette måtte komme noe ned igjen.

sammen med at folk ser litt lysere på de økonomiske framtidsutsiktene, er jeg trygg på at den bransjen vil få mer å gjøre i framtiden. Sofie Marhaug (R) [11:49:26]: Det er jeg dessverre ikke trygg på. På side 22 i budsjettdokumentet er det en

Jeg er ikke betrygget over svaret med tanke på det flertallsvedtaket. Jeg er i likhet med murermester Dag Arne Nilsen skuffet over den delen av budsjettet, og jeg lurer på hvilke konkrete energieffektiviseringstiltak som kan brukes for å opprettholde aktiviteten i byggebransjen.

Jeg mener vi skal strekke oss langt for å ta godt vare på de dyktige håndverkerne vi har. Det som er positivt, er at en del av dem som nå mister jobben i byggebransjen, plukkes opp av anleggsbransjen. De får fast arbeid der og kan gjøre seg nyttige. Dette er åpenbart arbeidskraft vi er helt avhengig av i fortsettelsen,

«I Hallingdølen 23. april 2024 kan man lese at statsråden først etter 28 dager og fem purringer, via en statssekretær, besvarte fire spørsmål fra avisen om reguleringsplanen for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Svarene er uklare og diffuse. Planen gjelder både vei og bane. Svarene viser at det er uvisst om regjeringen mener den er gyldig, indirekte at dette ikke er avklart. Dermed risikerer man at det må gjennomføres ny reguleringsprosess og at dette er forhold regjeringen vil avklare først etter Stortingets behandling av NTP 12. juni i år. Mener statsråden at at Stortinget ikke trenger å vite om gjeldende reguleringsplan for FRE16 fortsatt vil være gyldig hvis togdelen av fellesprosjektet skrotes?» Jeg har forstå- else for at representanten ønsker raske avklaringer i en omfattende og komplisert sak som FRE16 er. Nettopp fordi det er mange viktige hensyn å ta, mener jeg det er viktig at vi i denne saken er systematiske og gjør avklaringene i riktig rekkefølge. E16 Skaret–Hønefoss er en av Norges mest ulykkesutsatte veier. For regjeringen er det viktig å komme i gang med tiltak for å gjøre veien sikrere. I Nasjonal transportplan 2025–2036 har vi lagt opp til at fellesprosjektet deles, slik at Nye veier kan komme i gang med arbeidet så raskt som mulig. Når vi ikke forhaster oss med å konkretisere handlingsrommet vi har innenfor den vedtatte reguleringsplanen nå, er det fordi vi mener det er viktig å lytte til Stortingets behandling i dette forslaget. Når Stortinget har behandlet meldingen og fattet sitt vedtak, vil vi selvfølgelig umiddelbart gå i gang med å få på plass de nødvendige avklaringene som trengs før vi kan gå videre med prosjektet. Hvilke handlingsrom vi har innenfor vedtatt reguleringsplan, er en av de avklaringene vi må få på plass så raskt som mulig.

Det aller meste gjelder forberedelser til banens ankomst. For innbyggerne har dette f.eks. ført til meget høye vann- og kloakkavgifter, og også i skolene og andre kommunale tilbud er det investert store beløp for å få tilstrekkelig med kapasitet den dagen banen skulle komme. I tillegg er det brukt 1,8 mrd. kr til planlegging av fellesprosjektet FRE16, og det er innløst ca. 35 eiendommer, hvor folk har måttet flytte fra hjem de var glad i, fordi banen skulle komme

og sin eiendom innløst, bare for å se at de politiske løftene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke var verdt papiret de var skrevet på? Statsråd Jon-Ivar Nygård [11:54:55]: Premissene i spørsmålet er jo feil, for vi har ikke skrotet Ringeriksprosjektet, og vi har ikke skrinlagt banen. Vi har sagt at vi ikke får plass til alle prosjektene nå. Derfor har vi vært opptatt av å få gjort noe, og derfor håper vi at vi kan komme i gang med veien tidligere. Banen vil være et etterfølgende prosjekt, og den vil bli overført til Bane NOR, hvis det er slik Stortinget konkluderer i saken. en stor utfordring – som jeg vil si vi politisk har felles – er at man over tid har spent buen for høyt når det gjelder hvor mange store prosjekter vi kan klare å levere på samtidig. spørretime 2024 ingen vært opptatt av at den nye nasjonale transportplanen skal være realistisk, og vi har da måttet gjøre tøffe prioriteringsvalg. Det enkleste hadde jo vært å putte alt inn og sagt at alt kan tutle videre som før, men det tror ikke vi hadde ført til at noen særlig flere prosjekter ville blitt realisert. Før valget i 2021 garanterte dagens stortingspresident Masud Gharahkhani for at en stemme til Arbeiderpartiet var en stemme til Ringeriksbanen. Det viser seg da ikke å stemme. Nå er det sånn at politiske ledere i Ringeriksregionen, inkludert Hallingdal, gir uttrykk for at tilliten til statsråden er sterkt svekket. Det gjelder også ledere fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det gjelder også for LO i Hallingdal og på Ringerike. De ønsker ikke å delta i valgkampen. Så med andre ord boikottes regjeringen av sine egne grunnet det man må kalle egenrådige vurderinger fra statsråden. Statsråden ønsker heller å bygge jernbane i hjemkommunen Fredrikstad, det må han jo gjerne få ønske. I revidert budsjett står det at kostnadsrammen for dette veiprosjektet er økt med 6 mrd. kr til 27,65 mrd. kr. I lys av det må det være lurt å ta en tenkepause før man går løs på en ny banestrekning med kvikkleireproblematikk. Hva er statsrådens vurdering av det, og er det ikke bedre i så fall å velge en annen trasé, rett mot Sarpsborg, som ikke har de samme problemene, og som er bedre og mindre kostnadskrevende? [11:57:01]: Her var det mye på en gang. Det representanten refererte til, er kostnader i Mosseprosjektet, altså i Moss sentrum. Det har ingenting med den videre traseen Haug–Seut å gjøre. Det denne regjeringen har gjort, er det som står i regjeringsplattformen, nemlig at vi skal jobbe videre med intercityambisjonene fra 2013. Tønsberg er innenfor rekkevidde, og man kan ganske straks komme seg dit. Det er en del av indre intercity, Hamar likeså, og Fredrikstad er da det tredje benet på indre intercity. Jeg registrerer disse debattene om prioritering versus ulike regioner. Sånn vil det nok alltid være. Vi kommer alle fra et sted, og det skal verken være til gunst eller ulempe for den regionen man kommer fra.

[11:58:53]: Regjeringen viderefører nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken som ett av fem hovedmål i ny nasjonal transportplan. Ambisjonen for trafikksikkerhet på vei opprettholdes og forsterkes gjennom at vi også tallfester et etappemål. Innen 2030 skal det maksimalt være 350 drepte og hardt skadde i trafikken, hvorav maksimalt 50 drepte. Ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050. Regjeringen vil bl.a. forsterke innsatsen innenfor kontroll, håndheving i trafikken, kampanjevirksomhet og målrettede mindre infrastrukturtiltak på strekninger med særskilte trafikksikkerhetsbehov. Regjeringen vil også vurdere innstramming i regelverket for mobilbruk, vurdere forbud mot tjenester som varsler om politikontroller, og se på muligheten for å skjerpe regelverket når det gjelder å inndra kjøretøy når det er svært grove hastighetsovertredelser. Regjeringen har gjort noen viktige prioriteringer i Nasjonal transportplan 2025–2036. Vi ønsker å ta vare på det vi har, utbedre når vi kan, og bygge nytt når vi må. Derfor vrir vi ressursbruken mot drift, vedlikehold, fornying og utbedring. Det har igjen ført til at regjeringen har måttet ta noen tøffe valg. E16 Skaret–Hønefoss er en av Norges mest ulykkesutsatte veier. For regjeringen er det viktig å komme i gang med tiltak for å gjøre veien sikrere. Derfor har vi foreslått å dele fellesprosjektet, og at veidelen – dvs. E16 fra Skaret til Hønefoss – overføres Nye veiers ordinære portefølje. At veiprosjektet overføres til Nye veiers ordinære portefølje, innebærer at prosjektet nå vil konkurrere med de øvrige prosjektene i selskapets portefølje. Jeg merker meg likevel at Nye veier opplyser at veiprosjektet kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet er et viktig prioriteringsverktøy for Nye veier, og det kan være mulig med oppstart av E16 Skaret–Hønefoss første seksårsperiode i Nasjonal transportplan, forutsatt nødvendige planavklaringer. Regjeringen har lagt vekt på å legge fram en realistisk nasjonal transportplan, som jeg innledet med, og regjeringen har vært nødt til å gjøre noen tøffe prioriteringer og valg. Vi har prioritert hardt, og det er ikke plass til alle prosjektene. Prosjektet representanten viser til, ble tatt ut av nasjonal transportplan av forrige regjering da de la fram gjeldende NTP. Fremskrittspartiet var på det tidspunktet et støtteparti for den regjeringen som da satt. Regjeringen tar trafikksikkerhet på største alvor, og i ny nasjonal transportplan er E39 Veibustkrysset i Sula kommune på samme strekning prioritert og er aktuelt for oppstart i første seksårsperiode. Det ulykkesutsatte krysset mener vi bør oppgraderes.

Vi har gjort tøffe prioriteringer. En utbygging av Ringeriksporteføljen som et fellesprosjekt som måtte finansieres over statsbudsjettene, Når de pengene ikke er til stede, og vi har prioritert andre tiltak, har vi vurdert at det da er klokt å dele prosjektet opp og putte veiprosjektet inn hos Nye veier, slik at det kan få en mulig finansiering der og framdrift. Det er å ta den utfordringen som er på den ulykkesutsatte strekningen, på alvor. På samme måte, men med en litt annen innretning har vi tatt tak i E16 på den andre siden av fjellet. Der velger vi riktignok å bygge fellesprosjektet.

forsvarleg, seriøs og realistisk NTP, når ein berre flyttar pengane? Statsråd Jon-Ivar Nygård [12:04:32]: Det er jo det bitte lille problemet med de 40 milliardene, da. Når de pengene ikke er til stede fordi vi har prioritert en rekke andre mindre prosjekter rundt omkring i hele landet, det ansvarlig å prøve å finne løsninger som gjør at man får til noe. Fellesprosjektet ville kunne eksistere uten finansiering. Det ville i hvert fall ikke få noe til å skje å gjøre, er å flytte veiprosjektet over til Nye veiers ordinære portefølje. Det er et prosjekt som etter sigende kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt og sånn sett vil bli prioritert høyt av Nye veier, men det er det de og styret deres som gjør sine vurderinger av. Dette er en ansvarlig tilnærming til å få mest mulig ut av fellesskapets midler og løse mest mulig med de pengene vi tross alt har. Det er sikkert sånn at noen vil overby og bruke mer penger, men denne regjeringen er i hvert fall opptatt av at den NTP-en som nå er til behandling, skal være realistisk og gjennomførbar.

Kan statsråden svare på hvorvidt handlingsrommet i WTO blir tilstrekkelig brukt for å sikre Norge og andre lands matsuverenitet, og hva fremtiden til målprissystemet blir, ettersom taket på gul boks er fast?»

gjennomføringa av målprissystemet og gul boks. Representanten får leia meg i oppfølgingsspørsmåla viss det er det eine eller andre han vil vektleggja meir. For regjeringa er prinsippet om eit regelstyrt handelssystem viktig, og det baserer seg på ein gjensidig forpliktande avtale i Verdshandelsorganisasjonen, WTO. Noreg er ein open, mellomstor økonomi og er avhengig av velfungerande marknader. Så er det viktig å seia at WTO langt frå alltid er perfekt, det er viktig at det er rom for nasjonale tilpassingar når det gjeld viktige samfunnsomsyn som f.eks. mattryggleik for eiga befolkning. Noreg har basert landbrukspolitikken sin på WTOavtalen i meir enn 30 år, med dei endringane som har kome. Eg er oppteken av at me skal bruka handlingsrommet som er i WTO-avtalen, slik me f.eks. gjorde

og staten har peika på at det er mjølk som skal ut av målprissystemet, trur eg det er ganske opplagt kva konklusjonen vert. Så gjeld det å finna eit system vidare framover

at dette systemet er komplett urettferdig, spesielt for fattige land og fattige bønder, men vi i Norge deler også skjebne med dem fordi det er punkter i WTO-avtalen som gjør det umulig å føre en nasjonalt god politikk for for matsuverenitet og bosetting i hele landet. Det som er oppe nå, er at vi er i ferd med å nå dette taket – «gul boks» er et teknisk uttrykk, men det er altså handelsvridende internstøtte som er ordet her. Da er spørsmålet til statsråden: Hva vil statsråden gjøre, og er man interessert i at Norge kunne ta på seg en ledertrøye i kampen mot disse urettferdige punktene i WTO-avtalen? For oss er det viktig å jobba for handlingsrom innanfor WTO-avtalen for å vareta viktige nasjonale interesser.

regjeringen fikk vel ikke et opplagt flertall for sitt syn. Det vi diskuterer her i dag, målprissystemet som er under angrep, berører direkte Hvis det blir slik at vi får en forverring av bondeinntekten gjennom disse angrepene fra WTO, ville ikke det være en fin mulighet til å komme tilbake til Stortinget med hele Meld.

andre standpunkt når det gjaldt korleis dette skulle målast, og dei føresetnadene som låg til grunn for det. Likevel trur eg det er viktig å ha eit opptrappingsvedtak, og det er det som ligg til grunn for vårens jordbruksforhandlingar. Eg skal ikkje gå inn i dei i detalj, men det skal vera veldig klart at målet for denne regjeringa er at det skal verta meir lønsamt å produsera mat i Noreg, og me skal få ei oppbygging over tid av økonomien i jordbruket.

Alle er tydelige på et økt behov for realfagskompetanse. Likevel er det ikke spor av vilje til satsing på realfag i grunnskolen fra denne regjeringen. Hva gjør statsråden for å nå målene om økt satsing på og rekruttering til realfag?» [12:13:37]: Jeg deler representantens engasjement og bekymring for realfagene. At ungene våre tilegner seg grunnleggende kompetanse i realfag, er viktig i videreutdanning, i arbeidsliv og for å kunne delta i samfunnet. Realfagskompetanse og god rekruttering til realfagene blir bare viktigere for oss framover for å forstå og bruke mulighetene i en ny teknologi til å løse de store utfordringene i vår tid. Dessverre ser vi at resultatene i flere fag og ferdigheter, inkludert realfagene, går i feil retning. PISA 2022 viste en tilbakegang i matematikk, naturfag og lesing, en forsterket utvikling i norsk skole over tid. Tilbakegangen er stor i matematikk og lesing og noe mindre i naturfag. Det er også langt flere elever enn tidligere som presterer på de laveste mestringsnivåene i PISA, og færre på de høye. Denne utviklingen gjør meg bekymret, ikke bare for realfagene, men for læringsresultatene i alle fag. I tillegg til at læringsresultatene går ned, ser vi at elevene er mindre motivert for læring og trives dårligere på skolen enn før. Mobbing og fravær øker. Læring, trivsel og motivasjon henger tett sammen, og skal vi lykkes med å snu de negative resultatene, må vi få opp motivasjonen. Tilbakemeldinger fra lærere og elever er at de ønsker en mer praktisk, relevant og variert undervisning. Vi lærer på forskjellige måter, og det må også skolen gjenspeile i alle fag. Som varslet vil vi legge fram en stortingsmelding om 5.–10. trinn til høsten, der målet er å øke elevenes læring, motivasjon og trivsel. Regjeringen er allerede i gang med å gjøre skolen mer praktisk og variert, og i år er det bevilget 127 mill. kr som kommunene kan bruke til utstyr og praktiske læringsarenaer. Regjeringen har også opprettet en rentekompensasjonsordning på 8 mrd. kr til større investeringer i læringsarenaer og utstyr. Det er også krevende å lære matematikk hvis man blir forstyrret av egen og andres skjermbruk. PISA-undersøkelsen viser at hele én av fire norske elever blir forstyrret av skjermbruk i matematikktimene. Det er viktig å få opp konsentrasjonen i alle fag, også i realfagene. Jeg har vært tydelig på at det må bli en bedre balanse mellom skjerm og bok og tastatur og penn. I går la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett, der vi foreslår 300 mill. kr til fysiske lærebøker fordi vi vil at lærere skal kunne velge når de mener bok gir best læring til elevene. Læreren er nøkkelen til god realfagsopplæring, og i år har vi videreført videreutdanningstilbudet for lærere, hvor bl.a. matematikk er et prioritert fag. Vi stiller krav om lærerutdanning

Jeg mener at målet om å styrke realfagsopplæring og rekruttering kan nås med tiltakene jeg har nevnt her i dag. Det betyr ikke at vi ikke skal se langs flere spor, og departementet er i dialog med fagmiljøene om hvordan vi kan gjøre realfagene enda bedre og mer motiverende.

Dernest hadde vi lærerspesialistordningen, som denne regjeringen aktivt har fjernet, der lærerspesialist i matematikk var en av mulighetene og en av satsingene som vi lyktes godt med. Likeledes har denne regjeringen aktivt stemt mot et forslag om en tiårig realfagsstrategi. Spørsmålet mitt er: Er det en reell bekymring, og ønsker statsråden å gjøre noe for at vi skal øke realfagskompetansen? [12:17:51]: Jeg er helt uenig i at regjeringen aktivt har motarbeidet satsing på realfag. Vi ønsker en mer praktisk skole som motiverer elever til læring, ikke bare i naturfag, men i alle fag. Hvis vi utvider timeantallet i ett fag uten å redusere det i et annet, vil elevene få enda lengre skoledager. Økt timetall er også et svært kostbart tiltak – ca. 286 mill. kr. Vi må vurdere timetallsutvidelse i naturfag opp mot andre tiltak som kan styrke realfagene i skolen. Det er ikke nødvendigvis sånn at flere timer betyr økt læring. Det handler om å bruke de timene og den kompetansen vi har, på best mulig måte, og det er noe regjeringen jobber for hver eneste dag. Her må vi som sagt se langs flere spor framover, og vi er i dialog med fagmiljøene om hvordan vi kan gjøre realfagene

hos barn, helt fra barnehagen av og opp gjennom hele skoleløpet. Det er det vi er nødt til å vekke hvis vi skal lykkes med å rekruttere til realfag på høyere nivå. Da er vi nødt til å ha et bredt utvalg å rekruttere fra. en viktig sammenheng mellom de utfordringene vi har, både i digitalisering og det grønne skiftet. Hvis vi ikke klarer å produsere nok realfagskandidater i vårt samfunn, lykkes vi ikke med verken å løse utfordringene eller å utløse de store mulighetene vi har. Det beste forslaget regjeringen da har, er å fjerne matematikkravet til lærere. Man beholder det inntil videre, holder døren på gløtt for å fjerne det og så har man planer om å gjøre det mye enklere å få dispensasjon. Det er realiteten i profesjonsmeldingen. Så mitt spørsmål er: Hva har statsråden tenkt å gjøre for å bøte på de konsekvensene det får? Nordtun [12:19:56]: Nå er jeg litt usikker på hva representanten sier, men vi har ikke fjernet matematikkravet til lærerne. Det er fullstendig feil

til at det skal bli mer praktisk undervisning og pedagogisk handlingsrom for den enkelte lærer.

(H) [12:21:07]: Mitt spørsmål er: «Hva vil statsråden gjøre for at det skal være attraktivt å være lærer?» [12:21:16]: Regjerin- gens mål er at skolen skal bli et bedre sted, der elevene lærer mer og bedre enn det de gjør i dag. Alle elever skal få utvikle seg, lære fag og det de trenger for livet. Skal vi lykkes med det, er det én ting som er klart: Vi må satse på lærerne. Selv om det den siste tiden har vært fokusert mye på nedgang i søkningen til lærerutdanningen, er det viktig å minne om at det også er lyspunkter vi skal bygge videre på. Heldigvis er det sånn at mange lærere trives og blir værende lenger i yrket. Samtidig trenger vi at flere utdanner seg til lærer. Sammen med forsknings- og høyere utdanningsministeren har jeg samlet partene til en felles innsats for å styrke rekrutteringen og oppslutningen om læreryrket. Første steg var en felles strategi for rekruttering, som vi la fram i februar. Vi er i full gang med å følge opp tiltakene og sette strategien ut i livet. I år har vi forsterket innsatsen med å informere om muligheten for å slette studielån og for stipender for å ta en lærerutdanning. Aldri før har så mange fått tilbud om stipend. Nasjonalt prosjekt for lærerrekruttering har lagt ned en stor innsats for å promotere lærerutdanningen og læreryrket. Framover vil vi gjøre lærerutdanningen mer tilgjengelig, ikke minst for dem som allerede jobber i barnehagen og skolen. Det jobber mange dyktige personer i skolen som burde få muligheten til å begynne på og fullføre en lærerutdanning. 3641 Det viktigste vi gjør for at læreryrket skal være attraktivt, er å sørge for at barnehager og skoler er gode steder å jobbe. Jeg vil gi lærere og ledere gode rammer gjennom både regelverket og muligheter for faglig utvikling. Nå utvikler vi et nytt system for kompetanse og karriereutvikling. Vi jobber aktivt med at lærerne skal være sjefen i klasserommet. Vi har bl.a. tydeliggjort lærerens handlingsrom for å gripe inn fysisk overfor elever og vil styrke dette handlingsrommet framover. Jeg er også opptatt av at vi må styrke laget rundt barn og unge, sånn at rammene for læring og utvikling blir best mulig. Dette kommer vi tilbake til i stortingsmeldingen om 5.–10. trinn og om sosial utjevning og mobilitet. Jeg kan forsikre representanten om at jeg har høye ambisjoner for at barn, unge og voksne skal ha gode vilkår for å utvikle seg og lære. Da må alle bidra til at læreryrket oppleves og omtales som et aktivt og framtidsrettet valg. Det har vi alle sammen et ansvar for. (H) [12:23:46]: Jeg synes det er bra at statsråden sier at en må satse på lærerne, men handlingen er jo at en senker kravene og fjerner karriereveiene. Vi er enige om at det å være lærer er en av Norges viktigste jobber. En gode lærer som ser og forstår elevene, kan utgjøre forskjellen på om ungene våre mestrer skolen eller ikke. Da Høyre innførte lærerspesialistordningen i 2015, var det den eneste karriereveien i norske klasserom. Det systemet som vi bygde opp, er nå bygd ned, og kompetansemiljøene forvitrer. Universitetet i Stavanger, som tilbød en lærerspesialistutdannelse gjennom flere år, har nå tomme studieplasser, og sånn er det over hele landet. Så spørsmålet er: Hva er det med lærerspesialistordningen regjeringen er så uenig i? Nordtun [12:24:34]: Lærerspe- sialistordningen var en pilot som regjeringen valgte å avslutte litt tidligere enn det som var planlagt. Kritikken av ordningen har bl.a. handlet om at rollen til lærerspesialisten var uklar, og at det har vært satt av for lite tid til det arbeidet de skulle gjøre. Videre utvikling av karriereveier er en del av arbeidet med å utvikle et nytt system for kompetanse og karriereutvikling sammen med partene – vil jeg understreke – og departementet har hatt flere møter med partene den siste tiden om karriereveier i barnehage og skole. For regjeringen er det viktig å ha med partene når vi skal utvikle karriereveier, og det handler også om avtaler mellom partene i arbeidslivet. (H) [12:25:20]: Samtidig som statsråden sier at en har hatt flere møter, går tiden uten at det er mulighet for å ta lærerspesialistutdanning. Den hadde to formål. Det første var at dyktige og engasjerte lærere får mulighet til faglig utvikling og å motivere dem til å fortsette med å undervise. Det andre var å styr ke profesjonsfellesskapet og utvikle skolen som en lærende organisasjon. Da jeg besøkte Skeiane ungdomsskole, traff jeg Aina og Liv Oddrun, som er lærerspesialister i lesing og regning. De sa at den viktigste effekten er at det styrker hele lærerlaget, og det gir bedre læring for alle elevene. I Høyre-styrte Sandnes har man satt av midler i kommunen for å få tilbake deler av spesialistordningen lokalt fordi de ser at det så viktig. Denne ordningen er savnet over hele landet, og det er mange lærere som har tatt til orde og at det nå ikke finnes noen karriereveier i norsk skole, samtidig som årene går. Statsråden sitter på makten, i tillegg til å gå på disse møtene, og det er statsråden som kan sikre at det finnes karriereveier i skolen. Spørsmålet er: Når kan vi forvente at det kommer på plass igjen? Vi utvikler et nytt system for kompetansekarriereutvikling som skal være klart i 2025. Systemet inkluderer veiledning av nyutdannede lærere, karriereveier, videreutdanning, barnehage og skoleutvikling. Målet er at flere ansatte i barnehager og skoler skal få etter- og videreutdanning, og at læreryrket skal bli enda bedre. Vi har også gitt Nasjonalt prosjekt for lærerrekruttering et nytt og bredere mandat. De koordinerer rekrutteringstiltakene mellom utdanningsinstitusjoner og promoterer lærerutdanning og læreryrket. Fra høsten får 671 tilbud om utdannings- og rekrutteringsstipend. Dette er 68 flere enn i fjor, og aldri før har så mange fått et stipend for å ta Så ser vi også at «turnoveren» blant lærere som er ansatt i en kommune, er noe lavere enn for andre yrkesgrupper i kommunal sektor, og nesten fire av fem sysselsatte med lærerutdanning jobber i barnehage- og skolesektoren eller i næringer der utdanning er relevant. Det er godt å merke seg.

til å takke statsråden for tidligere samarbeid i energi- og miljøkomiteen og så gratulere med ny rolle som fiskeriog havminister. «Ifølge Havforskningsinstituttet er de største truslene mot livet i Oslofjorden fiskeri, i tillegg til miljøgifter, mikroplast, fysisk påvirkning og næringssalter.

Hvilke tiltak vil statsråden innføre for å begrense fisket og gjenopprette fiskebestanden i Oslofjorden?» Så til spørsmålet som er stilt: Oslofjorden ligger langs det tettest befolkede området i Norge og er sterkt miljøpåvirket fra mange kanter. Jeg tar på høyeste alvor den miljøtilstanden som Oslofjorden er i, og jeg er bekymret for økosystemet i Oslofjorden. Vi opplever at det er et stort engasjement for Oslofjorden fra mange kanter, og det pågår en stor mobilisering for å styrke fjorden, noe som er veldig bra. Jeg er opptatt av at fiskeriforvaltningen også skal bidra i det viktige arbeidet som gjøres for Oslofjorden. Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet har fått i oppdrag å utrede ytterliggere tiltak for å bygge opp fiskebestandene og styrke økosystemet i Oslofjorden. Resultatet av denne utredningen vil komme i juni. Det er svært viktig at vi har god kunnskap om både hvordan fjorden er påvirket, og effekten av tiltakene for å redusere påvirkningen. Havforskningsinstituttet gjør her et viktig arbeid for å styrke kunnskapsgrunnlaget, og direktoratene vil bidra med vurderinger av forvaltningstiltak. Utredningen av nye tiltak vil ferdigstilles i juni. Jeg mener det er viktig å ikke forskuttere resultatet av utredningen, men jeg kan betrygge representanten om at jeg er utålmodig etter å komme i gang med å vurdere tiltak som best vil bidra til å styrke fjorden og fiskebestandene. Videre vil jeg fortsette å ta del i det viktige arbeidet som gjøres for fjorden i forbindelse med «Helthetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv».

viser det jeg forventer – hvor dårlig tilstanden er – er statsråden da klar for også å gjennomføre de harde tiltakene, som f.eks. forbud mot bunntråling i hele eller deler av Oslofjorden? Jeg vil starte med å si at den jobben Havforskningsinstituttet har gjort, er et viktig arbeid og grunnlag for de videre vurderingene som skal gjøres – det å se på de ulike risikoene og særlig på hvordan man kan styrke fiskeribestanden i fjorden som en videre oppfølging. Det er også viktig for meg å påpeke at det finnes flere metoder for å sammenligne risiko fra ulike påvirkningsfaktorer. Da Havforskningsinstituttet la særlig vekt på akutte og utbredte påvirkninger, kom høsting av yrkesfiske og fritidsfiske ut som den største påvirkningsfaktoren som bidro til størst risiko. Jeg mener det er viktig, og vi skal som sagt ta alle faktorer som har negativ påvirkning, på største alvor. Vi skal se på tiltak som kan bidra til å bedre økosystemet og miljøtilstanden i fjorden. Det er viktig å få fram at i alternative metoder har man f.eks. vektlagt kroniske påvirkninger med lokal eksponering, som utgjør en risiko for mange økosystemkomponenter, og der kom miljøgifter ut som den påvirkningsfaktoren som bidro mest. Ja, vi må jobbe med å stoppe avrenning fra landbruket. Vi må få nitrogenrensing av vann og avløp. Vi må gjøre tiltak for restaurering av områder. Det må gjøres. Samtidig er fiskeri en sentral del, og det er også der man kan få tiltak som kan gjennomføres raskt.

Jeg håper statsråden er villig til å sette restriksjoner når man får denne rapporten. Andre tiltak vi savner, er å få reelle fiskeforbudssoner og et nettverk av det. Det etterspør man internasjonalt. Spørsmålet blir da: Er statsråden villig til også å iverksette fiskeforbudssoner i Oslofjorden? som sagt opptatt av å få den rapporten presentert og få lagt det til grunn når man skal gjøre ytterligere vurderinger av tiltak. Det er viktig å få fram at det allerede er gjort en hel rekke tiltak som går på fiskeri. Det er bl.a. forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden. Det er forbud mot fiske i 14 gytefelt i tiden i tiden da torsken gyter. Det er forbud mot å fiske med bunnsatte garn, og det er også krav om sorteringsrist ved bruk av reketrål. Samtidig er det viktig bare å være ærlig på at høsting av marine ressurser innebærer en viss påvirkning på naturen,

og opplevelser. Så blir det til slutt en politisk avveining hvordan vi skal vektlegge de ulike hensynene. Jeg er opptatt av å følge det opp videre på en veldig god måte.